**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na slijedeću točku - Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 741 Predlagatelj zakona je Vlada. Amandmane do kraja rasprave koju su proveli Odbori za zakonodavstvo, rad, socijalnu politiku i zdravstvo, europske integracije. Državni tajnik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Ante Zvonimir Golem. Izvolite.

kao i prava i obveze jedinica lokalne samouprave, zdravstvenih ustanova, te pravnih i fizičkih osoba u zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Nastao je u prvoj polovici 1992. godine i u tom trenutku predstavljao je zakon utemeljen na modernim principima praćenja, suzbijanja i sprječavanja pojave i širenja zaraznih bolesti. Na popisu zaraznih bolesti čije je praćenje, te suzbijanje i sprječavanje pojave i širenja od interesa za Republiku Hrvatsku nalazile su se 62 zarazne bolesti. Razvoj medicinske znanosti omogućio je nova saznanja, te prepoznavanja niza novih i izuzetno opasnih zaraznih bolesti, kao i bolesti koje su promijenile svoju epidemiologiju kao rezistentna tuberkuloza, hospitalni infekcije i druge bolesti, a čije su praćenje i nadzor od izuzetne važnosti. Razvoj međunarodnog transporta omogućuje prijenos i unos najopasnijih uzročnika zaraznih bolesti na bilo koje područje. Tako uz dodatnu opasnost prijetnje bio terorizmom, suzbijanje i sprječavanje zaraznih bolesti u većem dijelu svijeta proglašeno javno zdravstvenim prioritetom. Sagledavši navedene opasnosti i Europska unija je kao prioritet u zaštiti zdravlja svojih stanovnika odredila suzbijanje zaraznih bolesti, te njihovo sprječavanje i regulirala niz propisa. Višegodišnja primjena važećeg zakona, njegova analiza, te uočeni nedostaci, brojne promjene u zakonskim i podzakonskim propisima iz nadležnosti Sanitarne inspekcije uključujući i zakonodavne promjene u drugim područjima kao prekršajno zakonodavstvo, sustav državne uprave, zaštita okoliša rezultirali su stvarnom potrebom za izradom novog, suvremenog i europskim standardima prilagođenog Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Predloženi zakon ima za cilj u potpunosti uspostaviti zajednički sustav nadzora nad zaraznim bolestima koji se već sada odvija u suradnji sa Europskom unijom i u skladu sa Međunarodnim sanitarnim pravilnikom. Cilj zakona jest i omogućiti učinkovitije postupanje Sanitarne inspekcije, a što je ujedno i zahtjev koji Republici Hrvatskoj postavlja U priloženom je zakonu ovo i učinjeno prvenstveno u proširenju liste zaraznih bolesti koja se obvezno prijavljuje epidemiološkoj službi. Predloženim zakonom utvrđuju se zarazne bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od bitnog interesa za Republiku Hrvatsku kao i zdravstvene protu epidemijske mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. Europska je komisija je u sklopu pred pristupnih pregovora Republike Hrvatske za poglavlje 28. zaštita zdravlja i potrošača usprkos činjenici da je nadzor nad zaraznim bolestima u Republici Hrvatskoj u smislu temeljnih principa rada, te zakonske regulative u velikoj mjeri usklađen sa regulativom Europske unije odredila nužno dodatno usklađivanje s pravnom stečevinom U području zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača postoji niz propisa Europske unije. Od 1985. godine u pravu Europske unije postoji tzv. novi princip tehničkom ujednačavanju kojim se u direktivama utvrđuju samo općeniti ciljevi i osnovni sigurnosni standardi. Temelj su zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača i ovog zakona odluka komisije iz 98. godine, odluka komisije iz 96. godine te odluke komisije iz 2002. i 2003. godine. Donošenjem ovog zakona koji implementira i propise Europske unije zasigurno će garantirati jedinstvenu primjenu zakonskih propisa, bolju i kvalitetniju organiziranost, koordiniranost i kontrolu rada svih sudionika u suzbijanju i sprječavanju zaraznih bolesti i provedbi protuepidemijskih mjera. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo? Odbor za europske integracije? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovana zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice raspravljao je o Prijedlogu zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Konačnim prijedlogom zakona koji predstavlja usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije. Europska unija je ustvari kao prioritet u zaštiti zdravlja svojih stanovnika odredila suzbijanje zaraznih bolesti, a njihovo sprječavanje ona regulira nizom propisa. Donedavno je zaista vladalo mišljenje da će zarazne bolesti biti savladane i da ih više neće biti pogotovo nakon velikog širokog spektra korištenja antibiotika, nakon kemoterapeutika i nakon djelovanja djelotvorne vakcine. Međutim iz iskustva znamo da kada jedna zarazna bolest nestaje da odmah na vidiku imamo drugu, i pojavu druge. Zarazne bolesti uzrokovane su živim mikroorganizmima koji su danas postali opasniji, oni su viruletniji sojevi, postali su rezistentni na one silne antibiotike koje i dan danas trošimo, a njihovoj promjeni doprinijet će i daljnje i klimatske i ekološke i druge promjene. Suočavamo se sa novim agensima i mikroorganizmima u humanoj patologiji od sarsa, od AIDS-a, od trionskih bolelsti, od goveđe spondiformne encefalopatije, od henolagijske vrućice te s bolestima koje su promijenile svoju epidemiologiju, kao što je tajnik rekao od rezistentne tuberkuloze do hospitalnih bolničkih infekcija i do pojave bakterija koje nalazimo u bolnicama, a koje ne reagiraju više na antibiotike. Čovjek je uspio proizvesti oružje najučinkovitijeg masovnog istrebljenja živih bića i života uopće tzv. biološke agense pa stoga moramo misliti i na bio-terorizam. Godinama postoji opasnost od biološkog terorizma biološkim agensima koji se lako distribuiraju i prenose preko granice i aerodroma. Tu nemamo sustav ranog upozorenja da se biološki aerosol ili kontaminirana hrana detektiraju prije pojave zaraze ili indoksikacije, stoga edukacija ljudi pogotovo onih koji trebaju prvi reagirati primjer u zdravstvu, a tu možemo napomenuti i vojsku i policiju, povećava učinkovitost zaštitnih mjera. Suzbijanje i sprječavanje zaraznih bolesti je u najrazvijenijem dijelu svijeta proglašeno prioritetnim, javno zdravstvenim poslom. Cilj ovog zakona je u potpunosti uspostaviti nadzor nad zaraznim bolestima. Mnoge razvijene europske zemlje u najnovije vrijeme uvele su specijalizaciju za infektologije uz otvaranje i novih odjela. Međutim moram napomenuti kako je bilo u prošlom mandatu kada smo bili svjedoci gotovo zatvaranja infektoloških odjela, no na sreću to je zaista spriječeno spriječeno velikim angažmanom Klinike za infektivne bolesti i profesorice Tatjane Jeren, jer se vidjelo koliki doprinos je ta klinika dala u prevenciji AIDS-a i upozoravanju na goveđu spongefornu encefalopatiju za koju ni danas ne znamo koliko će ljudi oboliti u budućnosti što zaista o visi o duljini inkubacije jer ako je kratka inkubacija primjer pet godina za ovu bolest, oboliti će samo nekoliko stotina pod navodnicima, samo, ako je ona duga 23-30 godina broj bolesnika bi se mogao povećati na 136 Uspoređujući sa starim zakonom iz 1992. godine broj zaraznih bolesti je povećan sa 62 na 82 što je evidentirano. Međutim u slučaju opasnosti od zaraznih bolesti, Vlada Republike Hrvatske je ovlaštena na prijedlog ministra utvrditi bitan interes Republike Hrvatske za nabavu robe, usluga i radova u cilju sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti. Ukoliko potreba nalaže ovim zakonom je omogućena hitna nabavka cjepiva bez javne nabave. Znamo da javna nabava dugo traje, a da zarazna bolest ne pita o javnoj nabavi nego se radi o vremenskom periodu od mjesec ili nekoliko dana. Ministar zdravstva na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo posebnom odlukom proglašava epidemiju zaraznih bolesti, odnosno opasnost od epidemije te određuje zaraženo odnosno ugroženo područje. Zakonom se određuje da su Republika Hrvatska, županija, općine, gradovi, te Grad Zagreb obvezni osigurati provođenje i mjeru zaštite pučanstva od zaraznih bolesti uz izradu programa, a na prijedlog nadležnog zavoda za javno zdravstvo. Program mora biti propisan za sve jedinice lokalne samouprave što smo i predložili u jednom amandmana. Posebni propisi uređuju veterinarsku djelatnost te dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Ono što je zaista pozitivno što klub HDZ-a pohvaljuje, to je onu jasnoću kojom je definirana uloga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te županijskih zavoda za javno zdravstvo i sve pojedinosti u izvještavanju, u otkrivanju zaraznih bolesti, putova prenošenja, sprečavanja i suzbijanja. Po prvi puta nadležni zavodi za javno zdravstvo moraju osigurati trajnu pripravnost doktora medicine, epidemiologa kao i naknadu za obavljanje tih pripravnosti. Naravno da s ponosom se trebamo sjetiti i našeg vizionara koji je uređivao i određivao kako treba djelovati javno zdravstvo i službe u javnom zdravstvu, a to je naš profesor doktor Andrija Štampar koji je bio i prvi predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije, a njegove ideje zaista su bile prihvaćene u cijelom svijetu i s ovog mjesta govorim s jednim pijetetom o tom čovjeku. Inače prijavljivanje zaraznih bolesti obavlja se u pravilu na temelju dijagnoza, a laboratorijska mikrobiološka potvrda bolesti prijavljuje se naknadno po primitku rezultata laboratorijskih ispitivanja u u ovom Zakonu definiraju se i bolesti koje se ne prijavljuju na temelju dijagnoze, već nakon laboratorijske potvrde. Od tih bolesti može se, točno je navedeno da su to kongenitalna rubeolarna embriopatija, sifilis, sindorm stečenog nedostatka imuniteta AIDS,

Predlažemo još da se u članku 26. o kojem se raspravljalo u klubu Hrvatske demokratske zajednice. Naime u točki 8. se govori da zdravstveni nadzor se provodi nad osobama koji koji u Republiku Hrvatsku dolaze iz država u kojima postoji bolest malarije, kolere, virusnih hemogarigijskih groznica ili drugih bolesti određenih međunarodnim ugovorom koje je Republika Hrvatska stranka. I točka 9. gdje se kaže da zdravstveni nadzor se provodi nad osobama koje dolaze u Republiku Hrvatsku kao tražitelji azila, azilanti i osobe pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom. točka 10. gdje se zdravstveni nadzor provodi nad osobama strancima koji u Republiku Hrvatsku dolaze na školovanje, stručno usavršavanje ili privremeni rad kao i članovi njihovih obitelji koji zajedno s njima dolaze u Republiku Hrvatsku. 10. trebao brisati jer sve ovo što on navodi nalazi se u točki 8. i 9. I na kraju cilj Zakona je zaista u potpunosti uspostaviti jedan zajednički sustav nadzora zaraznih bolesti i omogućiti učinkovitije postupanje sanitarnih inspekcija. Klub Hrvatske demokratske zajednice smatra da donošenje ovog Zakona je zaista u interesu Republike Hrvatske bez obzira na usklađivanje zakonodavstva između Republike Hrvatske i Europske unije. Hvala Hvala. Državni tajnik Ante Zvonimir Golem. Izvolite. **Golem, Ante Zvonimir** Gospodine predsjedniče, da se ne bi tu pojavila jedna zabuna dozvolite jedno obrazloženje. Članak 26. predmetnog zakona određuje nad kim se provodi zdravstveni nadzor i sada u točkama 8., 9. i 10. ne dolazi do podudarnosti i potrebno je očigledno jedno razjašnjenje. točka 8. određuje ljude iz država gdje su evidentirane znači zarazne bolesti tipa i navedene ovdje malarije, kolere, virusne hemoragijske groznice ili druge. Međutim, i članak 9. je isto tako za tražitelje azilanata. Ono na što se podtočka 10. odnosi, odnosi se ustvari na građane koji nisu građani Republike Hrvatske, koji borave u Hrvatskoj radi privremenog rada školovanja ili stručnog usavršavanja, a mogu dolaziti iz država u kojima nemamo evidentirano ili postoji sumnja, ali kao takvu mi nemamo nikakvu evidenciju. To mogu biti, ja ne bih nabrajao države. Ja znam da kad se gleda ovako jedan definiran članak onda ljudi kao strance smatraju iz država našega okružja. Međutim tu isto tako treba gledati i države i Južne Amerike i države azijskog kontinenta i afričkog kontinenta gdje ne postoji evidentirano da se u tim državama dakle pojavljuju te bolesti što ne znači da te bolesti ne mogu biti. Ujedno treba napomenuti da danas u doba velikih migracija stanovništva imate situaciju da su u nekakvom periodu vremena kraćem ili duljem ljudi iz trećih zemalja postali građani Samim time, ako bi ljudi u tom statusu dolazili u Republiku Hrvatsku oni bi bili, dolazili bi iz zemalja Europske unije, ali bi mogli isto tako biti uvjetno prenosnici bolesti tih trećih zemalja. Iz tog razloga smatramo kao predlagači da je ova točka 10. koja omogućava da se zdravstveni nadzor nad kliconošama …/Govornik se ne razumije./… i drugim osobama da bi se trebao proširiti i na takav način izvršiti zaštita, a nije u suprotnosti sa odredbama zakona Europske unije. Zahvaljujem. Klub HNS-a, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić.

hitnom postupku, ali čini mi se da je i protutnjao kroz ministarstvo po jednako brzom i hitnom postupku zbog brojnih propusta. Jako mi je drago da je naš Odbor za zakonodavstvo kao i uvijek moram reći na visini. Vrlo korektno su nastojali ispraviti mnoge jezične greške, nomotehničke greške. Dakako fali onaj stručni dio i tu želim pokušati malo pomoći. Mi smo u našem klubu napravili jednu analizu koliko smo stigli jasno u ovom kratkom roku ovog Zakona pa bi molili državnog tajnika da prati možda evo ove neke prijedloge i da ih uvaži jer smatramo da oni neće ništa mijenjati, osim popraviti kvalitetu teksta. Evo možemo krenuti od članka 2. na stranici četvrtoj, 1. stavak završava a prati ih febrilno stanje. Mnogi od ovih bolesti nemaju nikakve veze sa febrilnim stanjem. Dakle to može biti, a prati ih u većini slučajeva febrilno stanje ili ne znam kako će se to formulirati ali svakako ovo ne stoji. Drugo, druga primjedba bi bila na članak 3. Sam početak članka stoji: "Prema ovom Zakonu zarazne bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku smatraju se.", nemaju se šta smatrati Nemamo, shvaćate? Dakle, to znači da smo nesigurni, da ne znamo što je, kamo spada itd. Prema tome: "Prema ovom Zakonu zarazne bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za RH su, dvotočka. Članak 5. stavak 3. programima iz stavka 1. i 2. ovog članka donose se najkasnije do 31. siječnja za tekuću godinu itd. Mi razumijemo zašto 31. siječnja, a vjerojatno vezano uz budžet itd., međutim ostaje nam siječanj praktično nepokriven. U siječnju je gripa, u siječnju je koješta. Prema tome, bilo bi dobro da se to uistinu i poklopi sa kalendarskom godinom, a ne da nam u toj tekućoj godini nedostaje financijsko pokriće za jedan cijeli mjesec. odnosno naslov ispred članka 10. opće mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Ako prođete ove mjere onda ćete vidjeti da se ovdje radi isključivo o mjerama za sprječavanje zaraznih bolesti. Ovo su preventivne mjere. Trebamo razlikovati dakle sprječavanje kao prevencija, opće mjere koje društvo jasno poduzima od reguliranja kvalitete vode, od reguliranja otpada i svega drugoga. To nema nikakve veze sa protuepidemijskim mjerama kad već izbije epidemija. Suzbijanje znači izbila je epidemija idemo ju suzbiti. Idemo ju ugasiti, idemo spriječiti njeno širenje. Ovdje nećete naći gotovo ni jednu mjeru vezanu uz suzbijanje zaraznih bolesti. Zato je taj naslov ili podnaslov što je već, a čini mi se da ne odgovara sadržaju teksta koji sljedi. Zatim na stranici 12. članak 14. stavak 3. i 4. su u neku ruku u suprotnosti sa stavkom 8. Osmi je skroz na dnu stranice gdje stoji na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ministar rješenjem određuje mikrobiološke laboratorije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju zdravstvenu djelatnost itd. A u 3. i 4. stavku stoji. Laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti obavljaju se u mikrobiološkim laboratorijima pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju zdravstvenu djelatnost isto i u sljedećem stavku. Mislim da ta dva stavka 3. i 4. praktično nisu potrebna jer samo unose nekakvu zbrku jer ionako ministar mora svojim rješenjem odrediti koji će to biti laboratoriji nadležni za obavljanje tog posla. Tako da taj 4., 5. i 8. stavak pokušajte nekako dotjerati.

Onda još je tu, u 7. stavku dijagnostika rijetkih, teško uzgojivih i opasnih uzročnika zaraznih bolesti obavlja se u mikrobiološkim laboratorijima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ovo teško uzgojivih. Mnogi od ovih uzročnika u članku 3. su neuzgojivi. Uopće se ne mogu kultivirati. Prema tome, tu trebate naći neko rješenje a da ne stoji ovako jer će netko nam se smijati da smo uvrstili …/Govornik se ne razumije./… organizama, a u tekstu se pozivamo na one koji su navodno teško uzgojive. Ne da su teško nego su nemoguće ih je uzgojiti. Članak 23. na 15. stranici. Ova treće crtica, suzbijanje širenja zaraznih bolesti u prometnim sredstvima. I sada brodovi i Brodovi i slično nepotrebno. Valjda su i brodovi prometna sredstva. Onda moramo navesti i vlak i kamion i ne znam što. Smatramo da je to isto moguće izbaciti, taj nastavak te rečenice. Ovo što ste sad gospodine državni tajniče objašnjavali 8., 9. i 10. točku članka 26. ja mogu prihvatiti vaše obrazloženje. Slažem se da nije kolegica to dobro navela navela odnos između tih točaka. Međutim u tom slučaju bi trebalo 9. i 10. točku dopuniti možda sa tekstom. Ako dolazi iz zemalja u kojima itd. Shvaćate. Jer je smiješno ako netko dođe iz Mađarske i traži azil u Hrvatskoj, sad će on bit pod ovim režimom što nema blage veze. Oprostite na izrazu. Nego ako dolazi iz zemalja i onda znate na koje zemlje mislim, u kojima će postojati te bolesti, shvaćate. Dakle i postoji mogućnost da traži netko azil ili dođe kod nas na školovanje iz zemlje u kojoj je tri puta bolje zdravstveno stanje nego u nas. I sad ću ja njega prisiliti da on prolazi kroz testove što će biti malo smiješno. Šveđani će nam se malo čuditi ili Mađari ili neki drugi. Shvaćate. Dakle, moramo tu biti korektni i reći točno iz kojeg područja bi ti ljudi trebali dolaziti da bi proveli takav nadzor nad njima, zdravstveni jel'. E sad stranica 19. članak 37. Zdravstveni odgoj osoba. Tu čini mi se da je preusko reguliran malo ovaj članak. Samo tretira zdravstveni odgoj u području onih ljudi, osoba koje se bave hranom i prometom hrane odnosno sredstvima za osobnu higijenu. Ja smatram da zdravstveni odgoj treba uhvatiti puno, puno šira područja i puno više ljudi nego samo one koji se bave hranom i koji se bave sredstvima za održavanje osobne higijene. Ja tu sam primijetio i da je Odbor za zakonodavstvo tražio da se tu riječ "zdravstveni odgoj" zamijeni sa "zdravstvenim osposobljavanjem". Ja nisam siguran da li se kolege liječnici kojih ovdje ima dosta u dvorani mogu složiti s tim da je to sinonim. To po meni nije sinonim. Prema tome, ne bih mogao se složiti sa prijedlogom Odbora za zakonodavstvo, tu treba naći neko drugo rješenje a ne izvršiti takvu zamjenu zamjenu teksta jer onda ćemo imati još nekorektnije. Mi inače koristimo zdravstveni odgoj medicinari. Prema tome, mislim da je to korektniji izraz nego li to mijenjati u zdravstveno osposobljavanje. Ali ovdje zašto je limitirano samo na one koji rade sa hranom odnosno sa sredstvima za održavanje osobne higijene? Nije mi jasno. Dalje članak 47. točka 4. gdje će ministar, može narediti i posebne sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. Sad idem na 4. točku. Dakle u slučaju odnosno zabraniti kretanje osoba odnosno ograničiti kretanje u zaraženim ili neposredno ugroženim područjima. To je sve u redu. Ali predzadnji stavak tog 47. članka kaže. Radi provođenja sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti osobama iz stavka 2. točka 4. ovog članka pripada naknada. područje. Vrlo klisko područje jer praktično će mnogi moći tražit naknadu. Mi ćemo proglasiti neko područje i ministar će to proglasiti. Svi će odjednom reć', oni tamo moraju ići sa svojim poslovnim partnerima razgovarati i vi ćete morati plaćati i naknade. Prema tome, em pomažemo ljudima da se ne zaraze, da se ne razbole, da ostanu zdravi i još ćemo im platiti naknadu. Tu malo trebate naći nekakav modalitet koji će zadovoljiti i jedno i drugo. Znam koja je namjera. Shvaćamo u klubu. Ali smatramo da trebate taj dio teksta pokušati malo biti oprezniji. Članak 59. 1. stavak. To je na 26. stranici. Pogreb i prijenos umrlih osoba koje nisu bile pokopane a umrle su od crnog prišta, difterije, kolere, kuge, trbušnog tifusa, virusnih hemoragijskih groznica (Ebola, Lassa, Marburg, denge, žute groznice i vCJ). Dakle varijante Krosojakove bolesti. Ne znam kako je ta varijanta Krosojakove bolesti upala u ovu skupinu najzaraznijih bolesti. Uistinu ne znam šta se dogodilo. Čini mi se da je ni kriva ni dužna ovdje se našla. Zatim imamo još jednu i to je posljednja primjedba članak 68. na 28. stranici. tu ste nas podsjetili na nešto što u vašem ministarstvu već godinama tinja a nikako da se riješi a to je u biti, vidite koliko se značaja u cijelom zakonu i Europska unija to od nas traži da je profil sanitarnih inžinjera, sanitarnoj struci, ne samo medicinarima. Dakle, u Hrvatskoj postoje diplomirani sanitarni inžinjeri ljudi koji nam sigurno mogu pomoći u rješavanju brojnih problema koji su vezani uz ovaj i brojne druge zakone, slične zakone. Mislimo da je uistinu došlo vrijeme da se oni pozicioniraju unutar zdravstvene službe i da jasno pomažu onako kako Europska unija želi da ih se uključi u očuvanju zdravlja naših građana. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem uvaženom zastupniku. Naime, zbog veće količine prije bih zamolio da bih mogao odmah dati određene odgovore, bar određena pojašnjenja koja bi mogao sad na temelju ovoga dati. članku 2. mi nismo navodili zašto, znači pojam većeg broja oboljenja čiji je uzročnik nepoznat. Znači, tu je osnovan zaštite što smo rekli. Ne mora svaka zarazna bolest biti praćena febrilitetom, apsolutno, pogotovo ove s popisa. Međutim, ako imamo nejasni febrilitet, znači ako imamo febrilitet a nemamo jasni znak zarazne bolesti tada bi provodili isto tako mjere i to je bio smisao zašto se to uvrstilo u članak 2. Što se tiče ne bih komentirao jer neke stvari možda su stvarno nomotehnika, znači kao u članku ti smatraju se ili su to je možda više nomotehnički. Ja bih se više okrenuo ovom stručnom dijelu rasprave a prihvaćam da je možda i ovo bolje. Ali konkretno, recimo u članku 5. 5. kad je rečeno znači tijekom kalendarske godine. Međutim, programi koji se i provode provode se na godinu dana. Prema tome, ako bi se svi programi provodili do 31. siječnja onda oni važe opet do 31. siječnja, tako da u samom tom dijelu ne nalazimo da bi bio ikakav problem u provedbi a slažemo se s vama da je to itekako vezano provedba mjera uz fiskalni znači dio odnosno uz cijenu koštanja koji ide. U članku 14. što se tiče da li je bilo potrebno ili nije bilo potrebno navoditi laboratorije. Točno je da bi ministar rješenjem određivao mikrobiološke laboratorije. Međutim, ova dva stavka navode koji se znači daju u mikrobiološkim laboratorijima na temelju kojega će ministar donijeti to rješenje i pozivati se na te stavke. Sad da li su oni bitni ili nebitni, međutim može se priznati da je ovaj zakon rađen na način da on bude dovoljno jasan. E sada, da li je taj stavak kao takav višak ili nije u svakom slučaju sigurno nije u suprotnosti i mislim da bi mogao kao takav i ostati. Što se tiče članka 26. gdje se spominje azil možda nismo dovoljno ipak rekli. Mi ne želimo prejudicirati niti stvar. Mi smo mogli reći da se napravi razgraničenje pa da recimo države članice Europske unije ako netko dolazi iz tih država je jedna priča, ako dolazi iz trećih država je druga priča. Međutim, to polako onda postaje diskriminirajuća diskriminirajuća odredba jer nama ipak cijeli svijet i sve zemlje rade pojačane mjere zaštite od zaraznih bolesti zato što apsolutne zaštite očigledno da nema i da li mi možemo u nekom trenutku tražiti ili postaviti određene mjere pa i prema stanovnicima članica Europske unije, mislim da možemo jer te mjere koje mi propisujemo su mjere koje se tiču i građana Republike Hrvatske. I na taj način ne vidim nikakve razlike da ne bi mogli drugi. A posebno zato što imamo i Zakon o azilantima gdje se posebno navodi i postavak 8., ispričavam se, on je definirao i zamisao je bila da on definira znači za koje bolesti iz država kad dolazi a članak 10. definira za ljude iz svih država. On proširuje, on na neki način ne isključuje i po jednoj terminologiji to je po usklađivanju. Ali kažem, isto tako je stvar koja može dovesti do šire rasprave. Što se tiče članka 38. slažem se da ne može biti ista između zdravstvenog odgoja i zdravstvenog osposobljavanja. Međutim, smisao članka 38. nije bilo da se kaže da će se zdravstveni odgoj provoditi samo za osobe iz članka 37. već je bio smisao da se propiše tko će za osobe iz članka 37. provoditi zdravstveni odgoj. Prema tome, zdravstveni odgoj kao takav je potreban i širem pučanstvu i hvala Bogu bi bilo kad bi se on na pravilan način provodio. Ali članak 38. kaže da Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Zavod za javno zdravstvo županija provode dakle zdravstveni odgoj za osobe iz članka 37. Znači, ako kao takovo krenemo onda mislim da je apsolutno prihvatljivo. Što se tiče članka 47. isto tako, vi ste citirali stavak radi provođenja sigurnosne mjere zaštite pučanstva i gdje ste naveli da pripada naknada. Ali isto tako slijedeći stavak kaže da iznos naknade kao i mjerila za određivanje naknade, znači mjerila kada će se i pod kojim uvjetima naknada isplaćivati određuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za financije. Ja ću samo podsjetiti nedavni događaj od prije dvije godine sumnja na dakle, potvrđena ustvari ptičja groznica. Izvršene su određen mjere, mjere su bile nažalost po životinje kobne a onda se omogućilo i ovim zakonom se omogućava nadoknada upravo u tom dijelu. I to je bio smisao takvog članka. Članak 59. zašto je Creuzfeld-Jacobsova bolest upala? Zato što je upala prema tom usklađenju jer je ona isto tako u popisu bolesti na ovakvom mjestu i u članicama Europske unije. I bez obzira što ne pripada, tu se slažem s vama medicinski apsolutno nabrojenim bolestima ali on je upravo uveden tu zato što postoje i određena ograničenja kod transporta, znači osoba umrlih i postoje posebni propisi i kao takvi ona je navedena zato među tim ali se navode i druge zarazne bolesti iz članka 3. ovog stavka. Znači, posebno je na tu bolest Slažem se s vama apsolutno i zna se da je u pripremi već i promjena Zakona o zdravstvenoj djelatnosti gdje će se određene profesije, znači postojat će u tijeku usklađivanja promjena nazivlja profesija a isto tako neke profesije će se svrstati u zdravstvene djelatnosti te isto tako znate da su Zakon o zdravstvenoj djelatnosti je propisao da su zdravstveni djelatnici oni koji polažu stručni ispit u Ministarstvu zdravstva. da sanitarni inženjeri nisu potpali pod zdravstvene djelatnike. Međutim, kako se kriterij stručnog ispita i tako je potreba ukidanja, tako će se nova mjerila postaviti koje profesije spadaju u zdravstvenu djelatnost jer se slažemo s vama da sanitarni inžinjeri apsolutno imaju svoje mjesto. Ja se nadam da sam evo sa ovih nekoliko dao bar prihvatljiva obrazloženja primjedbi na ovaj zakon. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvažena zastupnica Mirjana Brnadić. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo, pred nama je Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojima su utvrđene zarazne bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku. I vidjeli smo da je popis zaraznih bolesti o kojima govori se u ovome zakonu povećan za 20 bolesti. Utvrđuju se prava i obveze jedinica lokalne samouprave, zdravstvenih ustanova te pravnih i fizičkih osoba u zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Utvrđuju se mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti i naravno nadzor nad provedbom tih mjera. U posljednjem desetljeću suočeni smo sa novim zaraznim bolestima kao što su SARS, AIDS, legionarska bolest, ptičja gripa te bolesti koje su promijenile svoju epidemiologiju a to su rezistentna tuberkuloza, hospitalne infekcije i druge bolesti. Međunarodni transport je omogućio unos najopasnijih uzročnika zaraznih bolesti na bilo koje područje kao i prijetnje bio terorizmom te suzbijanje i sprečavanje zaraznih bolesti i u najrazvijenijem dijelu svijeta proglašen javno zdravstvenim prioritetom. Republika Hrvatska ima dugu tradiciju dobre preventivne prakse pa tako i dobre prakse na suzbijanju i sprečavanju zaraznih bolesti. Međutim višegodišnjom primjenom važećeg zakona uočeni su nedostaci. Isto tako uočene su promjene. Došlo je do promjena u zakonskim i podzakonskim propisima iz nadležnosti sanitarne inspekcije uključujući naravno i zakonodavne promjene u drugim područjima što je rezultiralo stvarnom jednom potrebom za izradu novog zakona, suvremenijeg i prilagođenog europskim standardima. Ja bih se kratko osvrnula na pojedine odredbe iz ovog zakona pa tako i u članku 5. gdje je predloženo da se godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti određuje za, svake godine za područje županije odnosno grada Zagreba. Iz moje dugogodišnje prakse u sanitarnoj inspekciji i u Zavodu za javno zdravstvo smatram da to nije dobro rješenje nego je potrebno da svaka jedinica lokalne samouprave donese svoj program godišnjih mjera, godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. Naravno na prijedlog Županijskog zavoda za javno zdravstvo jer svaka jedinica lokalne samouprave je specifična po svom prostoru, po objektima, po izvorištima, po vodama, po mogućim izvorima zaraze tako da a sama županija nema mogućnost da kaže jedinici lokalne samouprave, da joj naredi da provodi određene mjere na svom području. Tako da evo iz tog razloga smo kolegica i ja i predložile jedan amandman za koji se nadamo da će biti i usvojen. Opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti razrađene su detaljnije nego u starom zakonu. Razrađene su i sistematičnije sa decidiranim postupovnim mjerama. Dobro je da su uvrštene u opće mjere bazenske vode i nadam se da će se uskoro donijeti i pravilnik za bazenske vode sa morskom vodom što u praksi nedostaje i predstavlja problem u procjeni ispravnosti bazenske vode punjene morskom vodom. Rano otkrivanje izvora zaraze i putovi prenošenja zaraze. Radi ranog otkrivanja izvora zaraze i putova prenošenja zaraze u ovom Prijedlogu zakona zavodi za javno zdravstvo su na neki način dana im je veća ovlast i odgovornost i uvodi se obvezna pripravnost i naknada za pripravnost zbog toga što u praksi se događa da u malim zavodima te pripravnosti nema. Ili da je ima ali se ne daje naknada što predstavlja određeni problem u izvršavanju tih poslova. Isto tako usklađuje se sa tendencijom razvijanja privatnog zdravstvenog interesa, dakle do sada to u starom zakonu nije bilo dobro razjašnjeno dostava izvješća o prijavljivanju zaraznih bolesti međutim ovim prijedlogom to je decidirano određeno da su to županijski županijski zavodi odnosno Hrvatski zavod za javno zdravstvo tako da nam podaci o pojavama određenih zaraznih bolesti budu uvijek dostupni i da budu točni jer se događa često da se negdje po putu izgube i da nemamo točnu evidenciju. Prijavljivanje zaraznih bolesti. Također je uvedena jedna novina. zarazne bolesti prijavljuju na temelju dijagnoze a samo u izuzetnim slučajevima radile su se laboratorijske provjere po određenoj indikaciji, po procjeni liječnika opće medicine ili epidemiologa. Međutim sada se predviđa da se prijavljuje na temelju dijagnoze a laboratorijska potvrda prijavljuje se naknadno po primitku rezultata. Isto tako utvrđeno je da, koje bolesti se ne prijavljuju temeljem dijagnoze već samo nakon laboratorijske potvrde što je dobro rješenje. Nema nedoumica kada se treba tražiti laboratorijska potvrda a kada ne. Ovim Prijedlogom zakona definira se i jača uloga i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i županijskih zavoda za javno zdravstvo što je dobro i što te ustanove su zavrijedile s obzirom na tradiciju, iskustvo, organizaciju a i rezultate s kojima se ponosimo i i na kojima nam zavide i puno razvijenije zemlje od nas. Dakle evo ja bih završila svoje izlaganje i rekla bih da ovim Prijedlogom zakona mislim da će se zaista ostvariti postavljeni ciljevi a to su uspostava zajedničkog sustava nadzora nad zaraznim bolestima učinkovitije postupanje sanitarne inspekcije. Žao mi je jedino što nema kolege Dorića da malo s njim razmijenim mišljenje o zdravstvenom odgoju o kojem je on govorio i mislim da ga treba proširiti. Ja mislim da ga ne treba proširiti, da je on dovoljno širok, na dovoljni broj djelatnosti je postavljen i nema potrebe da se taj odgoj širi na neku novu djelatnost. Jer zaista su obuhvaćeni svi oni koji se bave proizvodnjom i prometom živežnih namirnica, njegom i uljepšavanjem lica i tijela. Dakle uvedeno je i za one koji nisu prošli srednje obrazovanje kao što je tetovaža gdje se sa nekakvim kursevima dobije dozvola za izvođenje tetovaže. Dakle obuhvaćene su sve djelatnosti koje bi eventualno mogle sa svojim radom te osobe mogle bi ugroziti zdravlje ili prenijeti određenu zaraznu bolest. Dakle s tim odgojem će ih se podučiti. Povremenim odgojem će ih se podučiti na koji način će se izbjeći te situacije. Evo, jednom riječju još bih naglasila da je ovo zaista jedan dobar, moderan zakon i da će ostvariti sve postavljene ciljeve i naravno glasat ću za njegovo donošenje. Hvala. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolege i kolegice. Evo, odmah na početku ću reći Prijedlog zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti sa konačnim prijedlogom zakona dakako da ću podržati i priključujem se mojim kolegama koji su rekli da zaista ovaj zakon na jedan vrlo kvalitetan način regulira ovu problematiku. Ne mogu se a ne osvrnuti na važeći zakon koji je donesen prije 15 godina, 1992. godine i da je zaista taj zakon bio vrlo kvalitetan, da je po tom zakonu, u važećem Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti da smo uspješno riješili uvijek sve probleme koji su se na ovom području javljali, a to najbolje potvrđuje i zadnja naša jedna velika nedaća u ovom području, a to je ptičja gripa gdje smo zaista dobili sva priznanja od relevantnih Na koji smo način to riješili? Dakako, svaki zakon ima i svoje vrijeme i dobar je u onom vremenu kad se donosi. Međutim, zakoni moraju pratiti i situaciju i razvoj. Tako ne možemo reći da se promjene na gospodarskom, na ekonomskom planu u ovom području nisu odrazile i ovdje pogotovo kad su otvorene granice, kad je međunarodni transport tako intenzivan, kad je migracija pučanstva tako velika kako ona legalna, tako nam više zadaća odnosno nevolja zadaje ona ilegalna. I dakako da bi, da Europska unija i ovaj put traži da se jednostavno uskladimo sa zakonodavstvom Europske unije, ne samo radi Europske unije nego i radi nas samih, radi naše sigurnosti. Epidemiologija i klinička slika kao uzročnici zaraznih bolesti su se u međuvremenu umnogome izmijenili, pa tako onim zakonom od 1992. godine regulira se 62 zarazne bolesti. Ovdje vidimo u članku trećem ovog zakona da su na popisu 82. zarazne bolesti. Ne samo ovim zakonom se dakako donose promjene. Ja ne bih rekla i složila bih se sa mojom kolegicom u poboljšanju, ali ne značajne promjene glede mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti kako opće mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti gdje je i sama navela koliko je važno pojedine stvari koje nisu i predmeti bili obuhvaćeni dosadašnjim zakonom da se prošire. Pored toga u članku 12. ovog zakona se reguliraju posebne mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti preko ranih otkrivanja izvora zaraze i putova širenja preko laboratorijskog ispitivanja zaraznih bolesti, preko prijavljivanja. I dakako da je novina što je rekla kolegica prethodno da je točno regulirano kada se prijavljuje zarazna bolest na temelju dijagnoze, a kada je uz to potrebno i laboratorijska potvrda. Međutim, svim ovim se na jedan način daje veće značenje Zavodima za javno zdravstvo i Županijskim zavodima za javno zdravstvo. Mislim da je na njima veće su ovlasti, ali je veća i odgovornost i ovdje se, ovim zakonom se navodi da Zavodi za javno zdravstvo sada moraju osigurati kontinuiranu, znači permanentnu pripravnost specijalističkih timova, a i točno su specificirali te te specijalističke timove. Međutim, isto tako obvezali su Zavode za javno zdravstvo da moraju u tu svrhu osigurati i dodatna financijska sredstva. Ovim zakonom je moramo reći na jedan način regulirana i javna nabava koja ne može u uvjetima pandemija i epidemija biti regulirana po Zakonima o javnoj nabavi, nego su date ovlasti Zavodima za javno zdravstvo i Županijskim zavodima za javno zdravstvo da u takvim okolnostima mogu i znači neposrednom pogodbom nabavljati dotične materijale. Najčešće se radi o cjepivima za imuno profilaksu koja je neophodna u ovakvim uvjetima. Dakako da se tu govori i o prijevozu, o izolaciji, o liječenju oboljelih, o provođenju preventive i obveznih mjera prevencije bilo dezinsekcije, deratizacije. Zatim, se govori o nadzoru nad kliconoštvom. Međutim, gospodin Dorić je nadzor nad zdravstvenom odgoju on je spomenuo da treba razlikovati odnosno zdravstveni odgoj od zdravstvenog osposobljavanja. U svakom slučaju znamo što je definicija odgoja, a što je definicija zdravstvenog osposobljavanja. Imunizacija, seroprofilaksa i kemoprofilaksa su regulirane i većih promjena u ovom zakonu poređujući sa onim od '92. godine nema. Dakako, uz sve ove promjene i uz sve ove amandmane koje je podnijelo Odbor za zakonodavstvo nadam se da će ovaj zakon uvelike pridonijeti poboljšanju zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. Hvala.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 koji bi zapravo zbog novih zaraznih bolesti onih koji se javljaju van institucija …/Govornik se ne razumije./… i onih koji se javljaju unutar institucija, kao i prijetnji bioterorizmom koji je u razvijenom svijetu proglašen jednim, jednom potrebom a ti problemi jednim prioritetniji i javno-zdravstvenim poslom. Ja ću se i u svojoj diskusiji koja će biti evo na jedan određeni način kraća nego što imam vremena na raspolaganju zapravo i koncentrirati na ove dvije stvari, a to su hospitalne infekcije jer mi je to blisko zbog posla koji obavljam, a ujedno i ono zbog čega se danas u svijetu vode dosta velike polemike i troše enormna materijalna sredstva. To je prijetnja ovim bioterorizmom. Nekada u povijesti zapravo prvi puta nailazimo na jednu sustavnu brigu o hospitalnim infekcijama negdje u 18. stoljeću kada je za britanske bolnice bio donesen jedan propis. Glasio je koliko je to god danas evo zapravo na jedan način nadiđeno, glasilo je: Svaki bolesnik pri dolasku dobiva čistu plahtu, plahta se mijenja jednom u tri tjedna, dva bolesnika ne mogu biti u istom krevetu osim iznimno. Dakle to je bilo nekada. Danas kada se drastično od 19. stoljeća povećao broj bolesničkih kreveta, a time broj operacijskih zahvata, a time i broj infekcija, došlo je do jedne sasvim drugačije situacije gdje sada gdje sada imamo takvu vrstu uzročnika hospitalnih infekcija kod kojih kada dobijemo iz laboratorija nalaz zapravo ono ostanemo bez riječi jer znamo da mnoge od njih gotovo pa da su nerješive,

antibiotik osim onih treće i četvrte skupine koji se zapravo i upotrebljavaju isključivo na temelju mišljenja određenih komisija u samo tim strogo izoliranim slučajevima. Hoću reći da se te bolesničke infekcije ni onda ni sada bez obzira na nove mjere koje se sprovode ne mogu eliminirati. One se mogu samo smanjiti. Dakle i zbog toga kao i kolege koji su do sada raspravljali podržat ću jer je i to u ovom zakonu sadržano, određeni dijelovi ovog zakona, ovaj zakon jer ima jedan suvremeni pristup rješavanju ovog problema a time i suvremeni pristup rješavanja ovom problemu bolničkih infekcija jer znamo da sve zdravstvene ustanove pogotovo bolnice imaju povjerenstva za bolničke infekcije koje imaju svoje određene zadatke koje će sada imati i ovu formu ovog zakona gdje će i mnoge stvari biti detaljnije i preciznije razjašnjene u njihovom poslu u kvalitetnom nadzoru, odnosno ciljanom nadzoru određenih pojava određenih pojava koje se događaju u samim bolnicama, a time ćemo i na određeni način pomoći i samoj državi, samom sustavu zdravstva jer ćemo na taj način spriječiti ekonomske posljedice samih tih bolničkih infekcija. Koje su to ekonomske posljedice? Pa one se sagledavaju u tome što kroz njih vidi se dolazi do odgode otpuštanja bolesnika, a time i povećanja cijene boravka. Povećanog troška liječenja zbog povećane uporabe lijekova uključujući i novije antibiotike, ponovljene kirurške zahvate itd. Povećani broj pretraga, povećanog troška kontrole infekcije i ne zaboravimo one su često predmet sudske tužbe i širih socioekonomskih troškova. toga, a i zbog toga što je sada zapravo u suvremenom svijetu sve se češće susrećemo i sa pojmom bio-terorizma. Sjećam se prije nekih 10-tak, 15 godina američki stručnjaci američke vojske proveli su jedan projekt u kojem je multidisciplinarni projekt u kojem su bili uključeni povjesničari i biolozi, medicinari itd. i došli su zapravo na kraju do zaključka da je u svim do sada poznatim ratovima i sukobima više bilo žrtava od zaraznih bolesti nego od konvencionalnog oružja. U obzir su uzeli sve, upale, infekcije prouzročene ranjavanjem, raznim ozljedama itd. Ako uzmemo u obzir da do sada nije bilo priznatog otvorenog ratnog djelovanja biološkim oružjem jedne sile na drugu, bilo koje na bilo koju drugu, onda ovaj gore podatak mora zastrašiti svakog čovjeka koji se iole razumije u ove podatke koji se iznose. I želio bih upozoriti samo na još jednu činjenicu, a to je da se često spominju ratovanje ili terorizam genetički izmijenjenim bakterijama ili virusima. Vjerojatno je to danas najveća moguća opasnost, mnogo veća nego što je zloporaba metode genetičkog inžinjerstva u civilne svrhe. Drago mi je da je i ovaj predloženi zakon u svojim člancima od 47. do 56. uredio sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti i vjerujem da će njegovom primjenom, dosljednom primjenom kako sigurnosnih mjera tako i onoga što u člancima 55. i 56. uređuju se pitanja karantene koja se sastoje u ograničenju slobode kretanja, a znamo da Republika Hrvatska ima bogatu povijest nadzora zaraznih bolesti i uvođenja karantena još od onih vremena u Dubrovniku i prve karantene koja se dogodila na ovom prostoru. Mislim da je evo sa ovim zakonom i određivanjem mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti Republika Hrvatska dobila jedan vrlo kvalitetan zakon za kojeg ću evo dati svoj glas kao i ostali koji su sudjelovali u ovoj diskusiji. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima uvažena zastupnica Ruža Lelić. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo u Hrvatskoj je na snazi bio Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz 92. i 93. godine i koji je regulirao pitanje zaraznih bolesti čije sprječavanje i suzbijanje je od interesa za Republiku Hrvatsku kao i obveze i pravnih i fizičkih osoba u postupanju takvim stanjima. I moram reći da kada govorimo o Hrvatskoj da smo se mi do sada dobro nosili s time, pa sjetimo se samo rata, za vrijeme rata nismo imali epidemija i naši ranjenici nisu umirali ili su vrlo rijetko umirali od neke zarazne bolesti. Ovdje je kolegica Caparin u izlaganju istakla da su infektologija sada ponovno specijalizacija i da su ti odjeli preživjeli. I ja se sjećam tog vremena kada je zaista bilo dvojbeno da se svi ti infektološki odjeli ukinu ukinu i dobro da to se nije desilo, jer upravo zarazne bolest kod svih nas izazivaju jedan strah, jednu bojaznost jer uvijek mislimo da se može izmaknuti kontroli i da može zahvatiti veliki broj stanovništva, zato i je borba protiv zaraznih bolesti ustvari se postavlja i proglašava jednim prioritetnim javno-zdravstvenim problemom. recimo evo samo u mojoj županiji, mi smo se susretali i sa trihinelom i uspješno smo to pitanje riješili. Zatim, bilo je govora i znamo, sjećamo se da smo imali antituberkulozne disfanzere, da su to kasnije je potreba za njima prestala, ali ja bih rekla da još uvijek postoji kod nas, evo to su i u našoj dijagnostici upozorili na to da postoji potreba i za posebnim nadzorom i takvih bolesnika kao i njihovom okolinom. Kada su u pitanju, kolega je se osvrnuo na hospitalne infekcije. To zaista predstavlja sigurno jedan bitan problem, jer su te infekcije često rezistentne, otporne na lijekove, pričinjavaju sigurno ekonomske štete zbog skupog liječenja, produženja liječenja, a ja bih rekla da na žalost uzrokuju i smrtne ishode, da ne govorimo samo o komplikacijama liječenja i toga, zato svakako da je to jedan je to jedan aktuelan problem. Tu su i nove zarazne bolesti od SARS, AIDS, elegionarnih bolesti, ptičje gripe, pa sjetimo se samo ptičje gripe. Mada umire mali broj ljudi, no od mnogih drugih bolesti umire znatno više, od kardiovaskularnih, malignih, čak od debljine ili bilo čega drugoga, ali kada su u pitanju zarazne bolesti onda to izaziva veliku pozornost, velike mjere opreza i na to se troši milijarde i milijarde eura u njihovim sprječavanjima. Mada smo kažem imali do sada zakon koji je bio prilično dobar i mada je situacija kod nas kada su u pitanju zarazne bolesti dobro, bilo dobro stanje, ipak se pokazala potreba za otklanjanje nekih nedostataka postojećeg zakona kao usklađivanje sa stečevinama Europske unije, pa evo predlagač je imao potrebu da predloži jedan zakon koji će biti suvremen s europskim standardima i koji će biti znači usklađen sa stečevinama Europske unije. Predloženi zadatak zakon ima za cilj znači uspostaviti što je zaista bitno zajednički sustav nadzora nad zaraznim bolestima i također učinkovitije postupanje sanitarne inspekcije. U ovom Zakonu kao što sam unaprijed istakla, znači pojavljuju se nove zarazne bolesti pa je zato bilo i potrebno proširiti listu sa 62 na 82 zarazne bolesti koje su od posebnog interesa za stanovništvo Hrvatske. I evo bilo je govora o članku 5. da to ne bude samo da godišnji program mjera zaštite sastavlja se na području županije, nego da to bude na području jedinica lokalne samouprave sigurno kada su u pitanju pogotovo neke mjere kao što su dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, sigurno da jedinice lokalne samouprave u takvim nekim pitanjima bolje još mogu to sagledati nego županije, samo je isto tako činjenica da mnoge jedinice lokalne samouprave kad pogledate naše općine i to nemaju kadra koji bi to moglo nešto i sastaviti i predložiti. Prema tome sigurno da Zavod za javno zdravstvo treba u tome preuzeti ključnu ulogu. Dobro je da se ovim Zakonom jača uloga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, da su njegovi zadaci obveze i mjere jasnije i preciznije izražene i do sada smo mi imali da je bila pripravnost u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, ali sada je to ipak jasnije i konkretnije određeno da je obvezatna pripravnost kao i naknada koja se mora za to plaćati. Ovdje je jedno od znači izmjena, odnosi se na javnu nabavu u slučaju potrebe. Evo znamo kako se često politizira, pogotovo kada je u pitanju javna nabava, onda se oko svega hoće napraviti jedan javni problem, pa je dobro da u takvim slučajevima onda može se i odstupiti od postupka javne nabave. Još ću se osvrnuti na nekoliko članaka u ovom Zakonu. Evo dobro je da za zdravstveni nadzor, znači da su ovdje članak 26. mada i tom zdravstvenom nadzoru i zdravstvenom odgoju često postoji onima nad kojima se to provodi ili koji moraju to da da zdravstveni odgoj, bilo zdravstveni nadzor znači postoji opiranje, postoji mišljenje da je to možda njima samo nametnuto radi neke zarade ili tako nešto. Međutim to zaista postoji objektivna potreba za tim i dobro je da se zdravstveni nadzor na osobama koje obavljaju poslove i sudjeluju u proizvodnji i prometu sredstava za održavanje osobne higijene, ne samo ono što smo rekli namirnice i to, nego osobna higijena, njega uljepšavanja lica i tijela što se sve više primjenjuje, znači koji rade na poslovima unošenja boja, stranih tijela u kožu i sluznice, jer znamo da evo svih tih tetovaža i toga je svega je sve više i onda postoji ponekada sumnja da upravo za neke ozbiljne bolesti i smrtonosne bolesti da se i na takav način može čovjek zaraziti. Kao što je navedeno da je to, da je zdravstveni nadzor potreban provoditi i na osobama, fizičkim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja higijene, njege pučanstva, javna kupališta, wellnesi koji su u zadnje vrijeme izuzetno popularni, centri, kozmetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masaže, saloni za manikuru, pedikuru. Znači sve ono što je evo u zadnje vrijeme u zadnje vrijeme itekako aktualno. U zdravstvenom odgoju mislim da tako treba i stajati da je to ipak zdravstveni odgoj osoba, a ne zdravstvena sposobnost ili nešto tako osposobljeno. Mislim da je dobro da su ovdje obuhvaćene i osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji i prometu sredstava za održavanje osobne higijene, opet i te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga, njege, uljepšavanja lica, tijela, poslove unošenja boja, stranih tijela u kožu i sluznice kao što sam i naglasila, znači zbog zaista sve više popularizacije takvih usluga i korištenje takvih usluga i mogućnosti zaraza. Ovdje kad je u pitanju imunizacija seroprofilaksa i kemoprofilaksa kod nas je to zaista se i do sada uspješno se provodilo. Znamo da smo mnoge bolesti, da imamo dobru procjepljenost kod mnogih bolesti, da su mnoge iskorijenjene, ali pojavljuju se i nove. Evo sada u smjernicama inače Svjetske zdravstvene organizacije govori se cijepljenje protiv virusa Hepatitisa B kod zdravstvenih djelatnika. Mi to već odavno provodimo. Tako da u nekim stvarima smo sigurno i kolegica mi je zaista u školama, tu sam propustila reći, tako da smo tu zaista otišli i ispred. Kada je u pitanju ovdje ovaj članak 47. što je bilo govora o naknadi. Ja mislim da je naknada, da je naknadu ovako kako je predloženo i treba ostaviti jer smo, jer se ona odnosi na članak od 2. do 4., a to je osnivanje karantene, zabrana putovanja u države u kojoj postoji epidemija, bolesti. Zatim zabrana kretanja osoba, ograničeno kretanje u zaraženim i neposredno ugroženim područjima. Jer vidjeli smo kod mnogi zaraznih bolesti ukoliko nema ovih zaista naknada evo kad smo imali recimo trihinelozu ili šta ili ptičju gripu, ukoliko se to ne nadoknadi šteta onima kojima su s tim pogođeni, onda oni to neće prijavljivati, onda postoji opasnost da onda takve bolesti se i takve bolesti se i neučinkovito suzbijaju. Zato ja mislim da ove predložene izmjene znači proširenje liste i jačanje uloge Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uz ovu mogućnost nabave, odstupanje od javne nabave u ovim slučajevima da će to ovaj zakon učiniti da ovaj zakon postane još suvremeniji, učinkovitiji i ujedno prilagođen sa stečevinama Europske unije. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima uvažena zastupnica Marija Lugarić. Ja mislim da mi i unatoč ovoj svoj brzini koja se dešava u donošenju zakona u Saboru, prekjučer je ovaj zakon usvojila Vlada danas nam je evo već na raspravi ovdje u hitnom postupku. Od ovih 30.-tak zakona koji su prošli kroz raspravu gotovo da i ne uočimo što se zapravo dešava, lako nam se može desiti da nam promaknu neke stvari i da i želje da eto sve se završi dobro i čim, čim prije, zapravo od velike slike ne vidimo manje probleme. Ovdje se danas pričalo o ptičjoj gripi, pričalo se o bioterorizmu, pričalo se o ne znam o ne znam čemu što je nesumnjivo važno. Ovaj zakon zaista jest potreban da se donese da se usvoji sa Europskom unijom. No međutim, mislim kad govorimo o svim tim potrebama koje se žele zakonom postići a ponavljam zakon se zove Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, mislim da ne možemo zanemariti i ne govoriti o jednoj stvari odnosno založiti se da se uvedu neke nove mjere. Dakle dok danas govorimo o tome kako smo uspješno spriječi ptičju gripu, kako se na ovaj ili onaj način borimo protiv bioterorizma ili ovih nekih drugih novih prijetnji, gotovo mi se čini slušajući ovu raspravu da zaboravljamo da danas u Hrvatskoj imamo jednu ozbiljnu javno zdravstveni problem odnosno epidemiju na koju ne odgovaramo ni na koji način. Radi se o seksualnom zdravlju odnosno spolno prenosivim bolestima. One su ušle u ovaj popis zaraznih bolesti. I danas mislim da treba reći a nije zanemarivo da je od '98. godine do 2003. godine prema …/Govornik se ne izloženo studenata odnosno pobol studentske populacije sa spolno prenosivim bolestima se povećao za 30%. Danas 15% studentica dakle seksualno aktivnih studentica je zaraženo klamidijom, a 10% do 12% HPV-om. Vi imate kad se preslika na ostatak populacije koje je manje obrazovan dakle koji nije studentska populacija očito je taj postotak i veći. I danas o problemu da nam je 10% ili 20% populacije zaraženo ozbiljnim zaraznim bolestima ne odgovaramo ni na koji način. Ja sam gledala koje su sad mjere i prema ovom zakonu da bi se spriječile sve zarazne bolesti pa onda i ove pretpostavljamo o kojima govorimo. Članak 9. navodi opće i posebne mjere, sigurnosne mjere, ostale mjere. međutim, ni u jednom članku ovog zakona koji ponavljam se zove zaštita pučanstva od zaraznih bolesti se ne spominju programi zdravstvenog odgoja i obrazovanja za šire pučanstvo, dakle, mimo ovog zdravstvenog odgoja i obrazovanja koji se ima odnositi na ove ljude koji rade na neki način koji imaju pojačani rizik od samog širenja zaraznih bolesti. Ja ću podsjetiti da već preko tri godine traje loptanje između Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi oko Programa zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole, da je rezultat cijelog tog loptanja da danas ne postoji u Hrvatskoj Program zdravstvenog odgoja i obrazovanja koji može vrlo efikasno a to pokazuju istraživanja izvana, vrlo efikasno riješiti barem jedan dio ovih problema koji danas imamo. Naime, svi prikupljeni i proučeni dokazi iz međunarodne prakse pokazuju da mlade ljude, jer se prvenstveno govori o mlađoj populaciji kojima je pružena zadovoljavajuća informacija o seksualnim pitanjima naginju odgovornijem i sigurnijem ponašanju te da je vjerojatnost njihovog izlaganja seksualnim rizicima bitno manja nego li u seksualnoj needuciranih vršnjaka. Dokazano je da Programi seksualni edukacije povećavaju razinu znanja o reprodukciji, trudnoći, spolno prenosivim infekcijama i metodama a mislim da o tome trebamo govoriti kad nam je 20% populacije dakle nije pojedinačni slučajevi nego 20% populacije zaraženo ovim ili onim spolno prenosivim bolestima. Također je dokazano da Programi seksualne edukacije ne promiču raniju ili povećanu seksualnu aktivnost ali da mogu utjecat na sigurnije seksualno ponašanje. Ja bih voljela gospodine državni tajniče kad bi vi kao Vlada utvrdili vrlo precizno da bi izbjegli ova loptanja koja traju posljednje tri godine u članku 5. gdje piše da Godišnji program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti donosi ministar, da oni ti Programi zaštite pučanstva od zaraznih bolesti moraju sadržavati i opće edukativne programe dakle obrazovne programe na, da li na izabranim populacijama odnosno populacijama koje imaju veći postotak pobola. S druge strane čini mi se da je potrebno kod ovih konkretnih stvarima i bolestima govorimo, negdje postoji u Hrvatskoj plan da se radi screening na klamidiju i na HPV. Do dana današnjeg priča se samo o tome da će se to raditi. Te pretrage još uvijek se ne rade. Ginekolozi češće odustaju nego što zapravo na neki način daju uputnice i da se ide u cijeli postupak uopće otkrivanja klamidije, pa onda i humanog papilona virusa. A ono što je otkriveni pobol je ponavljam 20%. Dakle da ne razmišljamo samo ovim možda globalnim prijetnjama koje dobijaju medijsku pozornost iz ovoga ili iz onoga nego možda da otvorimo oči nad onim očevidnim i postojećim epidemijama koje imamo u Hrvatskoj a koje ne činimo dovoljno da ih spriječimo, niti u smislu prevencije, niti u smislu otkrivanja a onda kasnije i liječenja. Zahvaljujem. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Danas imamo jedan u nizu od onih zakona koje Vlada donosi u svom mandatu, u svom programu, koji imaju doista jedan ja bih rekao iznad svega značaj za cijelu populaciju. Prema tome, i ovaj zakon spada u one zakone koji čine i osiguravaju za hrvatsko društvo jednu javnu zdravstvenu sigurnost. Mislio sam kolegici Mariji mrvicu u svom govorenju i osloniti se na njeno govorenje u svezi sa ovim zakonom, ali bojim se da će otići pa ću odmah započeti s tim. Dakle, ona je, nisam htio razvlačiti, ispričavam se gospodine potpredsjedniče, ovu raspravu pa zato nisam dizao repliku. Međutim, ona je ovdje govorila o jednoj vrlo važnoj temi a to je zapravo spolno prenosive bolesti i svim onim što ide uz to. Međutim, ja mislim da Međutim, ja mislim da je upravo potrebno naglasiti u čemu se razlikujemo mi u ovoj ovdje sabornici, ovaj dio zastupnika, ne ovaj dio zastupnika nego jedan ajmo reći stav spram tih pitanja od nekoga drugoga dijela. Ja ne kažem da ja u svakoj prigodi u cijelom svom životu sam poštivao ta pravila koja ću sada ovdje izgovoriti, međutim ja mislim da je važno to spomenuti kad se već govori o spolno prenosivim bolestima. Dakle, ne može se govoriti o spolno prenosivim bolestima i brinuti se da se one ne događaju populaciji i da ne nose sa sobom sve svoje posljedice s jedne strane, a s druge strane promovirati beskrajnu slobodu u seksualnom ponašanju koja ide od krajnosti do krajnosti. Dakle, to su jednostavno neprihvatljivi principi čak i sa stajališta struke, čak sa stajališta epidemiološkog, infektološkog i kojeg god hoćete. Dakle, ne možemo promovirati s jedne strane, samo malo, čak i u ovome Saboru. Ne govorim sada samo o vašoj raspravi ovog časa nego govorim općenito jer ja ovdje sjedim već preko tri godine i slušam što vi zastupate. Dakle, ne može se s jedne strane ni ja za slobodu, bezgraničnu slobodu, slobodu koja zapravo nema odgovornost a s druge strane kukati nad posljedicama te i takve slobode. Ja ću vam sad na to pitanje samo odgovoriti s jednom rečenicom odnosno sa jednom tvrdnjom. U Americi je objavljeno jedno istraživanje od ne jednoga ili dva, ili tri primjera nego od 3 tisuće uzoraka. Na 3 tisuće poznatih američkih sveučilišta je rađeno istraživanje pod temom odnosno kolokvijalno naslova "Odnos vjere i zdravlja". I do kojih su zaključaka došli upravo stručnjaci o kojima sada ovdje govorimo koji imaju dakako veze i sa ovim Zakonom o sprječavanju zaraznih oboljenja. Na tako jednom ozbiljnom uzorku i na svim medicinskim školama odnosno bolnicama koje su ušle u ovo istraživanje, dakle njih 3 tisuće ljudi su došli do zaključka da zapravo oni ljudi koji koliko toliko poštivaju nekakve vjerske uzuse. Dakle, ne govorim o katolicima, ne govorim o protestantima, samo malo doći ću na to, nego govorim o svima onima koji recimo evo nedjeljom samo poštivaju i služe tzv. ne znam za nekoga je to misa, za nekoga je služba nedjeljna itd. Dakle, Dakle, dokazano je da su oni manje, daleko manje izloženi svim rizicima oboljenja pa čak i po ovom osnovu, dakle zaraznih kao takvih. Dokazano je da oni koji to ne prakticiraju, samo malo dakle ne propagiram vjeru kao vjeru nego propagiram posljedice koje proizlaze, posljedice onih koji zagovaraju s jedne strane beskrajnu slobodu i onda trpe posljedice njihove. Dakle, dokazano je da oni koji prakticiraju nedjeljnu službu, dakle idu skupa s obitelji na misu, slušajte me. Dakle, ne govorim o katolicima nego govorim o svima bez obzira o kojoj se radi kršćanskoj crkvi. I također istraživanje je bilo i na Židovima američkim. Dakle, da su manje pod rizikom oboljenja kao oni koji ne puše u odnosu na one koji puše 25 godina dnevno 20 cigareta. Prema tome, dakle to jedno s drugim itekako ima veze. Dakle, ne možemo s jedne strane zagovarati posve slobodu beskrajnu a s druge strane kukati nad njenim posljedicama. To je jednostavno nužno bilo kazati i vezano za ovaj zakon. Kad je u pitanju hrvatska tradicija ja bih se njoj vratio i ja pozivam da se njoj vratimo, hrvatskoj tradiciji kako bi se zapravo nosili sa ovim velikim problemom, a onda ćemo se morati vratiti u daleku 1377. godinu. Zašto? Zato što je nedugo Zato što je nedugo iza Venecije Dubrovnik uveo karantenu. Dakle, Dubrovnik je daleke 1377. i to odlukom dubrovačkog vijeća uveo karantenu kao način borbe i način izlaska na kraj sa ovim opakim trendom odnosno svim onim što nose sa sobom ove zarazne bolesti. Nakon toga mislim da je nužno spomenuti kad govorimo o ovome zakonu još jedno hrvatsko iskustvo, ja bih kazao hrvatski model, jednim djelom i pod dirigentskom palicom Austro-Ugarske a to je tzv. sanitarni kordon. Dakle, poznato je da je taj kordon odigrao jednu nevjerojatnu ulogu u obrani hrvatskih prostora od provale epidemija od kuge i drugih i to na dužini zamalo od tisuću kilometara, pazite. Zamalo tisuću kilometara taj kordon je branio i štitio Hrvatsku, ne samo u vojnom smislu nego i u smislu provale epidemije. Koliko mi je poznato u roku od 200 godina, nepunih 200 godina njegovog postojanja da je epidemija kuge probila taj kordon svega ja mislim tri puta, ili pet, nije bitno. Ali dakle, odigrao je ključnu ulogu. U tradiciji hrvatskoj u smislu nošenja s ovim problemom dakako da treba spomenuti pionirsko nastojanje Andrije Štampara odnosno sve ono što je donijela njegova misao u širenju javnog zdravlja na prostoru Hrvatske. Tako da na primjer već Epidemiološki zavod u Zagrebu je osnovan '23., a '26. je godine izdan i prvi udžbenik vezano za epidemiologiju kao takvu. Moderna epidemiologija već se počela izučavati i epidemiologija zaraznih oboljenja jer u to vrijeme nije ni bilo epidemiologije nezaraznih oboljenja, počela se s njima aktivno baviti nekih tridesetih '21. određena je već po gradovima funkcija tzv. epidemijskog liječnika koji je imao vrlo važnu ulogu u tom vremenu nošenja sa ovim značajnim i velikim problemom. 2003. godine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo epidemiološka se razdvojila na epidemiologiju zaraznih i epidemiologiju nezaraznih bolesti. Dakle, Hrvatska je zemlja dugačke i jake javno-zdravstvene tradicije i ovaj zakon je na tragu toga. Ja bih izdvojio ovdje one članke koji uopće definiraju što su to zarazne bolesti i uredno su nabrojane njih 82. Zatim su vrlo važno definirana istaknuta prava Republike Hrvatske, županije, gradova i svih onih koji se imaju nositi sa tim problemom od članka 9. pa nadalje definirane su mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, opće i posebne. koji govore odnosno oni članci koji govore o važnosti rane dijagnostike i laboratorijske dijagnostike, prijavljivanja i tako dalje ovih oboljenja. Jedno se vrijeme dakle smatralo u povijesti epidemiologije kako je završio rat sa zaraznim oboljenjima jer pronalasci antibiotika i svih drugih kemoterapeutika i ne znam sve čega, mislilo se da se izišlo na kraj sa tim velikim problemom međutim najnovija istraživanja odnosno novo vrijeme nam zapravo ne ide u prilog nego dapače pojavljuju se ponovo bolesti s kojima se nanovo moramo nositi. Pojavljuju se stare bolesti koje mislimo da smo ih … /Govornik se ne razumije./ … i izliječili. Međutim nažalost nismo. Zarazne bolesti postaju i oružje, suvremeno oružje vrlo opakoga rata i mogu biti. Prema tome Hrvatska je jedna zemlja koja se nalazi na raskrižju puteva, je vrlo zainteresirana i treba biti zainteresirana za jednu organiziranu sustavnu borbu i nošenje s ovim problemom. Ovaj zakon je zapravo jedan od instrumenata i ovdje nazočnog državnog tajnika pozdravljam i zahvaljujem i njemu i gospodinu ministru i Vladi da su donijeli jedan ovakav zakon koji zapravo ima biti jedan ja bih rekao novi suvremeni sanitarni kordon na putu čak ne samo u Hrvatsku nego na putu u Europu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. E sad se uvaženi zastupniče Bagarić pripremite na brojne replike. Ali najprije ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Alenka Košiša Čičin-šain. **Košiša Čičin-Šain, Alenka (HNS)** Evo pažljivo sam si zapisala navod kolege Bagarića koji je rekao: «Ljudi koji poštivaju vjerske uzuse dokazano je da su oni koji prakticiraju vjersku službu da su manje izloženi riziku oboljenja od» ja dodajem tu spolnih bolesti. Naime nije točno i nije prihvatljivo. Jer se spolne, spolno prenosive bolesti jednako pojavljuju kod onih koji prakticiraju vjeru kao i kod onih koji ne prakticiraju. Netočno je da su oni koji prakticiraju vjeru manje izloženi spolnim bolestima jer se tu radi o mladoj populaciji koja bez obzira na vjeroispovijest više mijenja svoje partnere. A potpuno je licemjerno vjerovati da obiteljski ljudi nemaju odnose izvan braka jer bi to značilo da tada nema niti prevara a niti nevjera. A znamo da u životu to tako nije. Ajde to je jedan poznati glumac rekao to je kad se malo pretjera u alkoholu pa se onda zaboravi. Idemo sad na replike. Uvažena zastupnica Lugarić. kolega Bagarić. Ja ne znam niti sam uočila da i krajnje je zlonamjerno govoriti da se nitko u ovom Saboru, aludirali ste na SDP zalagao na bezgranične slobode bez odgovornosti. Svaka sloboda nosi odgovornost i to što smo oduvijek u SDP-u zagovarali. To što smo, da svaki čovjek ima pravo biti ono što jest i dalje iza toga stojimo ali mislimo da to ne može biti poligon za diskvalifikaciju. Međutim htjela sam reći nešto drugo slično kao kolegica Alenka Košiša Čičin-Šain jer kod nas, ja bih voljela da vi to meni objasnite što ne štima? Ako je gotovo 90% u Hrvatskoj katolika a 20 do 30% populacije studentske vam je zaraženo spolno prenosivim bolestima i to neudane populacije. Dakle ljudi koji ne bi niti trebali biti u odnosima, u seksualnim odnosima, stupati jer su vjernici kako je to moguće? Mislim nešto očito ne štima. Naime kada ste pozivali na hrvatsku tradiciju. Ja jesam za poštivanje hrvatske tradicije no međutim ako moramo rješavati probleme onda sam prije svega da vidimo kakva je to hrvatska stvarnost? I molim vas vjerski odgoj ne može ni na koji način i nikada i niučemu zamijeniti zdravstveni odgoj i obrazovanje. Da su to istoznačnice onda ne bi postojala dva termina.

Dakle poštovana kolegice Marija vi kažete, vi kažete u čemu je problem kad se toliko posto Hrvata izjašnjava katolicima a imamo takve posljedice? Ja ću vam odgovoriti vrlo jednostavno. Nisu katolici odnosno nisu, samo malo, nisu praktični katolici. Ja sam se ogradio i na početku da ne bih kinjio ovdje licemjeran bit dakle u smislu da sam ja nekakav svetac i ja sam pravio iste pogreške, samo malo. Dakle i trpio posljedice njihove. A mogu vam to kazati i poslije šta to znači? A medicinski je dokazano, to i za vas i za vašu kolegicu, da ona žena koja često mijenja partnere je izložena i puno izloženija različitim oboljenjima između ostaloga nekoliko desetaka puta je više izložena oboljenju karcinoma cerviksa nego druge. Prema tome dakle klonimo se demagogije. To je točno.

Jelena (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo mi doista nismo propagirali slobodnu ljubav nego smo propagirali edukaciju o spolno prenosivim bolestima a kada govorimo o odgovornosti onda valja reći da osim ove osobne odgovornosti postoji i jedna opća društvena odgovornost. Odgovornost nas kao zakonodavca, odgovornost i institucija zaštita zdravlja. I doista nemamo pravo ni u kakvom transu zatvarati oči pred problemom koji posve sigurno postoji. I inače ne znam odakle nam zapravo pravo svojatati vjeru i misliti da je ona politički uvjetovana i zapravo vjernike i nevjernike, katolike i nekatolike dijeliti pa i po tome u kojem dijelu ove dvorane, ove sabornice sjede. I sad naposlijetku ono što ste rekli da su žene koje često mijenjaju partnere u velikom riziku. A što je sa muškarcima? Hvala lijepo. Zahvaljujem. Vidite kako stručno raspravljamo o ovom problemu. Još ja kao ginekolog predsjedam. Izvolite odgovor na repliku. Izvolite odgovor na repliku. dok je kolegica govorila vi ste komentirali: «Ovo je nešto strašno.» Ja velim ne vidim šta je tu strašno? Ja ću pokušati odgovoriti … Pa nije, pa nisam, pa kako, ja sam započeo od sebe. Pa kako, pa ja sam valjda muškarac ili vam ja sličim na djevojčicu. Samo malo, dakle ovako, iste posljedice nose i jedni i drugi. Dakle, i apsolutno tu je odgovornost jednaka i to je uopće neosporno. S druge strane, neosporno je i ovo ne možete meni staviti u usta da sam ja svojatao vjeru. Ma kakvi! Pa kako ja mogu svojatati vjeru. Ja upravo govorim o tome kako smo svi mi pomalo licemjeri kada je u pitanju vjera. Dakle, izgovaramo da jesmo, prakticiramo to naočigled itd. a pitanje je koliko to doista u životu živimo. Prema tome, dakle ja ne pozivam nikoga niti da živi ovako ili onako. Ali ja znam samo jednu stvar. Moja vlastita djeca, dakle ja ih moram usmjeravati i govoriti im kako je važno učenje, kako je važno ponašanje ovakvo ili onakvo, ali to ne znači da uzimam pravo drugima da to isto svojoj djeci govorim i ne mislim da tog časa na određeni način otimam nekim drugima na njihovome utjecaju i na vlastitoj djeci itd. Prema tome, dakle nije mi padalo na pamet da držim samo za sebe, samo za ovaj dio kluba. Ja sam jasno govorio o sustavu vrijednosti. Vi zagovarate jedan posve drugi sustav vrijednosti, mi zagovaramo drugi sustav vrijednosti. Samo malo, počev od dekriminalizaciji lakih droga. Ja mislim da je to štetno. Mi to mislimo da je štetno. Vi mislite da nije. Mi mislimo da je štetno stoga što kad netko uzima laku drogu uzimat će i tešku, pa će onda trpiti posljedice, a mi znamo. Mi znamo i kad kažemo ovo da je to štetno da ćemo na žalost opet uzimati ne mi ovdje, ali će netko uzimati pa će opet biti šteta. Ali će biti još veća ako to ne kažem. Replika uvažena zastupnica Martić. **Martić, Jagoda (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo, moram se isto osvrnuti na ovu raspravu kolege Bagarića koja me zaista moram reći iznenadila, tim više što je kolega liječnik i naprosto ne mogu shvatiti da na taj način o ovoj problematici može govoriti. On je tu, eto dijeli zastupnike na jedne, na druge. Jedni po njemu zagovaraju beskrajnu seksualnu slobodu, a onda s druge strane kukaju nad posljedicama te slobode. Dalje je rekao nešto u tom smislu. Oni koji barem idu na misu studije pokazuju da je opasnost od spolno prenosivih bolesti manja itd. Mislim da je takvo stajalište, svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali mislim da je ovo zapravo jednostavno neprimjereno trenutku življenja u kojem jesmo i s druge strane aludiralo se prema zastupnicima SDP-a da mi zagovaramo beskrajnu seksualnu slobodu. Ako ništa zagovaramo ili reći ću za sebe osobno, onda to sigurno zagovaram ljubav kao jednu od najljepših emocija koja krasi ljudski rod. Ali isto tako ljubav sa odgovornošću. Međutim, mislim da je glavni problem u tome što zapravo mi danas nemamo za mlade generacije nemamo primjerenu edukaciju u školama. Ja bih rekla slikovito da se to krivo ne shvati uvođenje vjeronauka u škole izbacili smo zdravstveni odgoj i seksualni odgoj i to je onaj osnovni problem. Jer se jednostavno mladi ljudi ne mogu educirati, odnosno ne mogu se od stručnih osoba educirati na koji način štititi svoje zdravlje i čuvati svoje zdravlje i zbog toga mislim da je nedopustivo da se sa uvođenjem zdravstvenog odgoja ovoliko politizira i na neki način čeka toliko dugo da on konačno krene u školu i mislim da bi se tada, ne samo da bi se mladi ljudi educirali o čuvanju svoga zdravlja, nego bi se i educirali o ljubavi, ali uz tu ljubav i odgovornost koju ona nosi sa sobom. **Milinović, Darko Zahvaljujem kolegice. Vidite, vi ste sad došli na posve drugu temu, koja ima veze s ovim, a to je zdravstveni odgoj. Kad smo već kod toga ja moram kazati, dakle dakako da ne govorim sada u ime sviju ovdje ljudi skupa. Dakle, govorim u ime, …/Govornik se ne razumije./… dakle repliciram vama. Ja govorim u svoje ime. Dakle, poznato vam je da su bila dva programa. Dakle, poznato vam je da su bila ponuđena dva programa. Poznato vam je da je jedan program ispunjavao sve uvjete i da se radi o nečem drugome, o bilo čemu drugome, onda bi vrlo lako bio izabran taj jedan program, a ovaj drugi bio odbačen. Međutim, upravo zahvaljujući svim onim dušobrižnicima slobode o kojoj sam ja malo prije govorio

odnosno kad je jedan vrijedan za mene, za mene osobno je onaj projekat …/Govornik se ne razumije./… vrijedan. Za vas je vrijedno nešto drugo. To je ona razlika o kojoj sam ja govorio. E sad vi kažete ja govorim van konteksta vremena i da bih trebao prilagoditi svoje govorenje kontekstu vremena. Budem li ga prilagođavao i budete li ga prilagođavali vi i svi skupa i budemo li živjeli u kontekstu vremena onda ćemo trpiti posljedice. Onda ćemo trpiti posljedice i onda ćemo se opet čuditi, a čisto radi vas. Ja ću vam ovu kopiju ovoga rada kojega ja nisam izmislio nego je taj objavljen, taj rad je publiciran kažem na 3000 medicinskih škola u Americi proveden

Zahvaljujem. Ja bih u stvari ovako rekla, najprije ću početi sa vezano oko ovih programa koji su bili od strane udruga u natječaju za zdravstvo i odgoj u školama, pa koliko je meni poznato Ministarstvo zdravstva je upravo baš …/Govornik se ne razumije./… program dakle program jedne od udruga upravo odbacilo baš zbog manjkavosti u tom zdravstvenom dijelu. Molim vas, vas, tako je, tako je. Inače, ovako ja moram kazati nekoliko rečenica vezano oko obzirom da je kolega Bagarić spominjao Andriju Štampara, Školu narodnog zdravlja itd. a ja onda samo da pročitam nešto što je izrečeno povodom 75 obljetnice Škole narodnog zdravlja, pa kaže ovako: “Osnivači škole vjerovali su da svatko ima pravo na zdravlje, pravo na jednaku dostupnost zdravstvene zaštite, da nitko ne smije biti bez razloga društveno označen, isključen zbog toga što je bolestan, zaražen ili drukčiji, da ne bi smjelo biti deznačajnih ljudi, da svaki narod i svaki pojedinac ima pravo na kvalitetan biološki i duhovni razvoj.“ Između ostalog također je tom prilikom rečeno. Tijekom 75. godina postojanja djelovanje škole bilo je temeljeno na Štamparevoj misli da narod treba poučavati. Pa kad govorimo o poučavanju i o javnom zdravstvu, o tome kakvo je danas stanje u zdravstvenoj zaštiti bilo bi premalo mi ovo vremena da to govorim. To je posebna tema. Međutim, kad govorimo o poučavanju vezat ću to uz problematiku zdravstvenog odgoja u našim školama i odbijanja Vlade da preuzme na sebe odgovornost za zdravstveni odgoj, za program zdravstvenog odgoja u našim školama, odnosno za zdravstveni odgoj i obrazovanje naših mladih generacija. I s time ja smatram da je ova Vlada i suodgovorna i za ovu problematiku o kojoj je govorila kolegica Marija Lugarić, zato što ide linijom manjeg otpora pa prepušta tako važan segment odgoja i obrazovanja udrugama jednoj, drugoj, trećoj ili ne znam kojoj i svodi zdravstveni odgoj na pitanje pranja ruku. Odgovor na repliku. iako govoriti o javnom zdravstvu vama i meni je isto otprilike kao i govoriti meni o ženskim pravima i vama. Ili da ja govorim, razumijete, i postavljati se u poziciji nekoga tko to nešto zna. Isto kao da ja govorim o košarci pred ovdje Franje Arapovića. Ja sam upravo završio javno zdravstvo i dobro znam što je Andrija Štampar govorio, govorio, samo malo kazat ću vam. … /Upadica se ne čuje./ … Ma ništa vi niste izmislili. Međutim vi ste kazali nema odbačenih ljudi, nema diskriminacije prema bolesnima, nema itd. ja upravo to zagovaram. Vi govorite da treba ljude podučavati, pa ja upravo to činim. Zašto? Jer sam pozvan na to, jer tvrdim da je ovo o čemu ja govorim zasnovano na dokazima. Nisam ja ovo izmislio, razumijete. kada govorite što je rekao Andrija Štampar, sada ću vam još kazati što je Andrija Štampar rekao kada je bio student i što je rekao kada je završio studij i što je rekao kada je izabran bio na mjesto predsjednika Lige naroda, odnosno preteče Svjetske zdravstvene organizacije. Rekao je moj narod, sirotni narod u hrvatski osobito u njegovom dijelu gdje je on tamo živio gdje je, će ubit neznanjem, a ono ide i sa zaraznim oboljenjima, samo malo, i treba se s njima nositi i iskorijeniti, ide i sa alkoholizmom i treba ga spriječiti itd. Prema tome, dakle, sa mnogim tim nedaćama o kojima je Andrija Štampar govorio se nosilo u to vrijeme, nosilo se i danas, nosit ćemo se stalno. Ja vas uvjeravam da je Andrija Štampar ovdje onda bi dakako apsolutno dao potporu ovomu o čemu govorim, a ne bih dao potporu ovom što vi govorite. Druga stvar, ne bi Andrija Štampar imao milosti ni prema vašoj Vladi jer bi kazao, kako možete vi sada govoriti što je trebala Vlada donijeti, što je trebala napraviti, a pri tome stalno sjedite toj istoj Vladi za vratom kako bi joj zabili koji klin u glavu, odnosno u leđa, jer čini ovo ovako, ono onako a sami ste imali četiri godine vlast pa što to niste riješili. Hvala. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Kajo Bućan. Ovdje je bilo spomenuto prilagođavanje vremena, a zapravo pokušat ću zapravo replicirati bez ideoloških primisli, bez primisli koje uvaženi kolega je naznačio a nije izrekao, a neki se na njih tako nadovezuju. pokušati ću govoriti samo jednu kratku repliku o jako javnoj zdravstvenoj tradiciji i pozitivnom povijesnom naslijeđu i tradiciji i ovom prijedlogu zakona kao jednom modernom sanitarnom kordonu koji je kolega spomenuo u vojnoj krajini. To je jedna činjenica kojom se možemo ponositi, jer vojna krajina nije imala samo sanitarni kordon koji bi rješavao zaštitu od kužnih bolesti već je u to vrijeme odvajala zapravo dva različita politička i kulturna svijeta. Prema tome tamo su postojali čardaci, to nisu bili oni čardaci ni na nebu ni na zemlji nego su bili čvrsto na zemlji, imali su 6 do 10 stražara koji su prevodili ljude koji su dobivali posebnu potvrdu iz jednog područja u drugo. Dakle to je ono pozitivno naše nasljeđe koje mi ovim modernim pristupom i ovim modernim prijedlogom zakona sada implementiramo u hrvatsku praksu, a životinje su se odvraćale od prijevoza, od prijenosa s jednog područja na drugo vikom, ako nisu mogli drugačije onda ih se zapravo ubijalo, s obzirom na to kakva je situacija vladala, bila su tri stupnja straže koja su uključivala jednu karantenu. Ako je bila mirna situacija na turskoj strani, određena je karantena od 21 dana, ako je bilo dojava o zaraznim bolestima karantena je iznosila 28 dana, a ako se znalo da zaraza vlada blizu granice karantena je iznosila 42 dana, dakle punih šest Evo malo su znali, ali su vrlo dobro preventivno radili pa evo u tom smislu i prilog ovoj diskusiji kolege Bagarića. Ja se zahvaljujem kolegi Bućanu koji je doista demonstrirao ovdje jedno visoko znanje vezano za tu preventivnu mjeru, a to je taj tzv. sanitarni kordon. kod toga ako baš ne oduzimamo puno vremena, onda mislim da je dobro spomenuti jednu stvar koju nisu spomenuo, a koja bi se odlično uklopila u to. Ako se sjećaš to kada smo studirali, tamo smo čitali da su čak imali u to vrijeme spavača, slugu spavača. Znate koja je njegova uloga bila? Kada bi došao ovi sa recimo vunom ili nekom robom, žitom ili bilo čim, kada bi došli do granice, do karantene onda kako ne bi žrtvovali, mislim to je bilo doista neljudski ali jedino moguće. Onda bi sluga spavač spavao u toj vuni i u tom žitu itd. a onda bi se pratilo njegovo stanje. Ukoliko je bilo bez posljedica onda je dakako roba mogla proći naprijed. Prema tome Bogu hvala mi danas ne trebamo takve spavače, ali ne trebamo ni sami stiskati oči pred stvarnošću i ne vidjeti nego doista trebamo otvoriti oči i nosit se s realnim svijetom i problemima s kojima jesmo. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Bačić. Hvala lijepo. Pa ja ću se malo od ovih tema koje su sada kroz repliku bile, vratiti na ono što je kolega Bagarić govorio, vraćajući se u povijest i značaj epidemiološke službe, odnosno javnozdravstvene službe u Hrvatskoj pa me je nekako to ponukalo da ne ostane kada već govorimo o povijesti i ulogi javnozdravstvene službe, da ne spomenemo i njezinu ulogu u najnovije doba, a to je bilo doba Domovinskog rata. Ja mislim da je to period s kojim se možemo svi mi koji u sustavu zdravstva radimo ponositi, jer rat kao rat uvijek nosi epidemije, a mi smo dobrom organizacijom te službe prošli bez ijedne epidemije, bez tetanusa koji prati svako ranjavanje u Hrvatskoj je bila procijepljenost vojske, civila, briga o vodu, o vodi, zdravoj vodi i zdravoj hrani. Dakle to je nešta što ja mislim kada već govorimo o epidemiološkoj službi koja i u ovom zakonu ima stožerno mjesto jer ona je taj zakon i napravila, a prema tome ponukan sa bio da spomenem taj period najnovije hrvatske povijesti i da još jednom odamo priznanje svima koji su u tom radili. Hvala. Ja doista žalim da nisam spomenuo taj dio, prvenstveno stoga što mi je već bilo vrijeme gotovo iscurilo, ali baš mi je drago kolega Bačiću da ste to spomenuli. Zapravo time je možda u jednim izvanrednim, posebno izvanrednim okolnostima i demonstrirano to kumulirano znanje na ovim prostorima kada je u pitanju javno zdravstvo, kad je u pitanju ne znam ni ja nošenje sa svim mogućim zarazama i tim problemima, ali kad je u pitanju domoljublje kao takvo. se ne razumije./… zapravo i otklanjam maloprijašnju nečiju, ne znam čiju tvrdnju kako smo mi doveli do rasapa, do ne znam ni ja do potpunog fijaska javnog zdravstva kao takvoga. Dapače, dakle time je, u Domovinskom ratu je zapravo na najblistaviji način i naj ja bih rekao učinkovitiji način pokazana sva snaga javnog zdravstva i preventivne medicine u Hrvatskoj. Prema tome dakako da to javno zdravstvo koje je u Domovinskom ratu igralo tu ulogu nema istu ulogu ovdje sad i ovog časa, ali ima drugu, svaka uloga za svoje vrijeme. Prema tome na nama je da je obavimo na najbolji mogući način i evo iskoristit ću prigodu da doista i na ovaj način odamo priznanje svim onim ljudima koji su za vrijeme Domovinskog rata, osobito liječnicima, svima, svim braniteljima, osobito liječnicima jer o njima sad govorimo doprinijeli upravo ovom o čemu govorimo. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Evo iscrpli smo sve replike i pokazali kako jedna rasprava može biti široka, od klamidije do slobode seksualnih odnosa, do spavača u vunama i završila domoljubljem. Evo Evo s tim smo zaključili raspravu, a imamo dalje zaključno državni tajnik. Izvolite, gospodin Golem. Gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Ja se zahvaljujem na jednoj konstruktivnoj diskusiji. Naime, velike migracije stanovništva, klimatske promjene, modificiranost i mogućnost prilagodbe mikroorganizama, rezistentnost na postojeće terapije, na nove terapije, pa opet postojeće terapije itd., sve je to sigurno da nas mora staviti u situaciju da brinemo o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Ono što treba reći kako se stalno ovdje navodi usklađivanje sa Europskom unijom ja bih ipak morao tu posebno naglasiti da se da jedno razjašnjenje. Republika Hrvatska ima dugu tradiciju u zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, dugu i kvalitetnu Europskom unijom mi možemo reći jasno i glasno je na popisu zaraznih bolesti, znači proširenje popisa na nekim mjerama ranog otkrivanja i informiranja. Međutim Republika Hrvatska i bez usklađivanja donosila bi isti ovakav Zakon kao unapređenje zakona iz '92., a sve u svrhu sačuvanja tradicije koju ima, a koja svoju najveću vrijednost pokazala i tijekom Domovinskog rata kada jasno i glasno možemo reći da nije zabilježena ni jedna veća epidemija. Mislim da smo sa time praktični rekli sve. Primjedbe koje su date tijekom ove diskusije, pogotovo jedan dio u nomotehničkom smislu i koje su predane u obliku amandmana bit će razložene i na prilikom glasovanja će se dati mišljenje, odnosno prihvaćanje ili ne. Međutim ipak sam ponukan nekim pozivima iz ove sabornice da kažem i dvije riječi, a koje su bile direktno prozvane sa strane Ministarstva zdravstva. Ministarstvo zdravstva nije odbilo GROZD-ov program. Ministarstvo zdravstva nije bilo ni u poziciji odbiti, to se treba ovdje jasno i glasno reći. Ministarstvo zdravstva je dobilo na mišljenje dva programa i Ministarstvo zdravstva je reklo da je jedan i drugi program treba doraditi. Prema tome, ne može se reći jer se može steći krivi dojam da jedan program ministarstvo prihvatilo, drugi odbilo. Ne. Ministarstvo je tražilo doradu za obadva programa, odnosno dalo je svoje mišljenje da jedan i drugi program treba doraditi. nije imao kompetenciju davati suglasnosti ili prihvaćati programe. A što se tiče osnovne edukacije slažemo se da treba izvršiti edukaciju i krenuti u određenu edukaciju u zdravstvenom odgoju, ali treba jasno i glasno reći da prava edukacija počinje ustvari u obitelji, u onoj osnovnoj jedinici ljudskog društva i tu se vidi isto tako vizionarstvo Andrije Štampara koji je '32. godine napisao da će trebati ići u zdravstveni odgoj jer je predvidio destrukciju obitelji …/Govornik se ne razumije./… za vrijeme komunističke vladavine. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Pa to sad ovako ispada nije šija, nego vrat. Odbili ste programe i jedan i drugi, dali ste negativno mišljenje. Šta bi to drugo značilo nego ste odbili u tom prepucavanju Vlade između dva ministarstva i kad spominjete Andriju Štampara, ja vas pitam pa šta ste onda učinili da bi prodali tu njegovu misao, a imali ste dobru priliku. Ja samo znam da ove sljedeće školske godine od zdravstvenog odgoja u školama niti z, zahvaljujući prepucavanju između dva ministarstva ove Vlade. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Zahvaljujem državnom tajniku.